Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda: - Konačni prijedlog zakona o udomiteljstvu, drugo čitanje, P.Z. br. 687. Prijedlog akta ste primili u pretince. Raspravu o zakonu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo, Odbor za obitelj, mladež i šport. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti Prijedlog zakona? Da. Riječ ima gospodin ministar zdravstva i socijalne skrbi hvala lijepa potpredsjedniku Sabora. Dame i gospodo ja ću biti uistinu vrlo kratak jer se o ovome jako, jako puno razgovaralo, pisalo što zapravo ovdje, što kuloarski. Pa evo i sada ću reći zapravo da je i ovaj zakon dobio jednoglasno podršku Gospodarsko-socijalnog vijeća, podršku Hrvatske udruge socijalnih radnika, podršku čitavog niza subjekata, ali evo koliko zapravo čujem i podršku naših udomitelja koji koji su ovdje danas s nama. Naime ja sam nekoliko puta zapravo govorio za udomiteljstvo u Hrvatskoj uistinu ima ne veliku nego ogromnu tradiciju. I stvarno smo ispitali da li smo u Europi jedini uz Austrijance koji imaju 106 godina. Hrvatska ima 105 godina. Dakle drugi smo u Europi i uistinu se s nečim možemo jako, jako pohvaliti. Ali evo tih silnih godina nije bilo Zakona o udomiteljstvu. Pa čovjek si postavlja pitanje zašto? Da li je to zato što smo možda bježali od nekakvih obveza, da li zato što nismo možda to znali riješiti na najbolji mogući način. Pustimo zašto, ja kažem evo imat ćemo Zakon o udomiteljstvu jer to uistinu ova tradicija od 105 godina ali i ono što se radi u okviru tog sustava više nego zaslužuju. Danas je činjenica da broj korisnika zadnjih nekoliko godina stagnira i naravno prvo pitanje koje postavljamo, koje ja reći ću postavit ću sam sebi, a to je zašto je to tako? Zašto nismo napravili barem jedan korak da broj udomiteljskih obitelji raste, da broj udomitelja, ljudi koji uistinu znaju, koji žele, a kao što sam evo danas kad sam došao tu i rekao koji imaju veliko srce i veliku dušu. Naravno, moramo stvoriti neke preduvjete, pa upravo ih i stvaramo sa ovim zakonom. Prvo želim jasno kazati da smo puno raspravljali o kriterijima, vezano za kriterije za udomitelja. Tu smo željeli i uistinu mislim da smo to dobro napravili podijeliti udomiteljstvo za odrasle i udomiteljstvo za djecu. To su ipak dva različita segmenta. Naravno, poštujući a ponajprije one koji to rade, koji imaju najviše iskustva. Evo, u konačnom prijedlogu predlažemo i određene izmjene. Koje izmjene? Da broj korisnika u udomiteljskim obiteljima za odrasle se povećava na broj četiri. Za djecu i dalje, a najveći broj udruga nam je dao zapravo tu podršku da ostaje i dalje na broju tri. Dobnu granicu smo pomaknuli na 60 godina, a istodobno napravili smo i sustav da se obvezatno dakle da mora postojati predispozicija da onaj tko se bavi udomiteljstvom da najmanje jedan od dakle članova mora imati srednju stručnu spremu i tu odredbu smo praktično ukinuli. Reći ću zašto? Naša želja, moja želja je zapravo da uistinu imamo što je moguće više ljudi koji će biti obrazovani. Ali poštujući strukturu koju imamo ovog trenutka u Hrvatskoj, poštujući postotke koji su tu, koji su na našem terenu apsolutno ne možemo ići sa takvom odlukom. Ja sam svjestan dakle toga i upravo zbog toga ovu odluku mijenjamo i još jedanput ovo je sve rezultat upravo razgovora sa brojnim udrugama udomitelja, odnosno samim udomiteljima. Isto tako, točno smo definirali sastav tima za udomiteljstvo ne isključujući one koji to rade. Sastav tima za udomiteljstvo je samo tim koji nalazi se kao sukus pri centru, ali on ne može sam raditi. On mora biti uvezan sa udomiteljima. Mora. Zašto? upravo oni ljudi koji kvalitetno rade neki sustav, koji provode određenu djelatnost, a u ovom slučaju udomiteljstvo, pa oni moraju dalje prenositi ono što se kvalitetno radi. Reći kako treba, na koji način i upravo to iskustvo nema alternative. I tu je ono o čemu sam govorio, a to je spoj struke s jedne strane, a s druge zapravo udomitelja koji praktično rade na terenu. Na žalost do sada toga nismo imali. Nismo imali zato što se zapravo kontinuirano nastojalo razdvojiti ta dva segmenta koji jednostavno po svom habitusu moraju biti zajedno. Isto tako, želim jasno kazati da dozvolu za obavljanje udomiteljstvom se daje na rok od tri godine, te se po isteku toga roka može obnoviti na rok od slijedeće tri godine. To je još jedna zapravo odredba koju smo moram priznati uskladili i sa raspravom koja je bila na Gospodarskom socijalnom vijeću, ali i koja je provedena ovdje u Hrvatskom saboru. Ono što bi svakako htio napomenuti i što mislim da treba reći, a to je na neki način i jedan od lajt motiva uopće ovoga zakona. Mnogi prigovaraju, spočitavaju, kaže: “Naknade za udomitelje su male.“ I ja se slažem da bi mogle biti kud i kamo veće. Nitko sretniji od mene da mogu biti i dvostruko, trostruko i peterostruko veće. Ali u trenutku kada raspolažemo s onim s čime raspolažemo i ovo je pomak, jer nemojmo zaboraviti do sada nije bilo ništa. Pa između ništa i ovoga imamo veliku razliku, a reći ću još nešto ova Vlada kao što je imala dovoljno snage i da riješi, dakle velike traume ovoga društva, dug umirovljenika, danas ćete čuti i nove vijesti o tome, kao što danas a iza ovoga slijedi rasprava o azbestu. I taj problem smo riješili. Riješit ćemo i ovaj problem, a to znači i povećati socijalne naknade, a time automatizmom i naknade koje će dobivati naši udomitelji. Prema tome, ne treba gledati samo kroz apsolutne vrijednosti. Treba gledati kroz sukus zakona i što on uistinu znači i gdje sustav ide. Jer gledati ispred nosa, znači ne vidjeti one stari koje su možda i na tri i na pet metara. Dakle, vidjeti praktično viziju i budućnost. I na kraju želim još samo napomenuti da postojeći udomitelji, udomitelji koji ovoga trenutka funkcioniraju i jako dobro funkcioniraju. Status tih udomitelja u cijelosti ostaje nepromijenjen. To znači oni su udomitelji. Imaju svoje udomiteljske obitelji bez obzira na broj korisnika, bez obzira na svoju starosnu strukturu i kao takvi, kao zatečeni biti će dalje u sustavu u jednakom statusu kao što ga imaju i sada. I to želim jasno naznačiti jer je bilo nekakvih špekulacija oko toga da zapravo taj sustav će se morati mijenjati. Ne, oni i dalje ostaju. Dakle, zatečeno stanje se ne mijenja. Prema tome, oni i dalje funkcioniraju kao što su funkcionirali i do sada. I na kraju dozvolite mi evo za otprilike nekoliko tjedana, neću reći dva ili tri, po prvi puta u Hrvatskoj Vlada će usvojiti jedan dokument koji se zove Model de institucionalizacije i inkluzije u Hrvatskoj. Što to zapravo znači? Hrvatska ima naravno svoju tradiciju, imamo svoje kulturološko naslijeđe na koje smo jako ponosni. Imamo svoju razinu ekonomskog potencijala i imamo dakle svoju tradiciju evo udomiteljstva 105 godina. U tom kontekstu imamo pravo i imati određeni svoj sustav kako vizije razvoja udomiteljstva tako i inkluzije kao sustava, a ne da nam zapravo neki sa strane donose modele koji definitivno ne mogu biti niti implementirani, a kamoli da bi se o njima zapravo i uopće razgovaralo, jer jednostavno ne pripadaju našem kulturološkom, tradicionalnom ali i ekonomskom miljeu. I na kraju kako su nam evo udomitelji danas gosti, dozvolite da iskoristim ovo i da kažem da sam evo upravo jučer potpisao ponovno da tisuću i 500 djece iz naših udomiteljskih obitelji kao i prošle godine i ove godine idu na organizirano ljetovanje svi zajedno, jer uistinu i oni i udomitelji su to jako zavrijedili. Hvala vam lijepa. Molim goste da se dolično ponašaju da ne moram poduzeti mjere njihovog udaljenja.

Žele li izvjestitelji radnih tijela uzeti riječ? Ne. Na redu su klubovi zastupnika. U ime kluba Hrvatske narodne stranke, poštovani kolega Vuljanić. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Gospodine ministre, kolegice i kolege. Ovo je novi zakon, zakon kojim se po prvi puta obrađuje ova tema na sustavan način u hrvatskom zakonodavstvu. Prije to udomiteljstvo bilo regulirano sa par članaka Zakona o socijalnoj skrbi i pokazalo se da to nije dobro, da temu treba uobličiti u zakonski prijedlog što je i napravljeno. U prvom čitanju zakona bilo je dosta primjedbi, neke je i spomenuo gospodin ministar. Primjedbe su dobrim dijelom uvažene. Prvenstveno tu mislim na primjedbu oko potrebnih kvalifikacija za obavljanje poslova udomiteljstva što je bilo izvan kategorije, naravno da svi mi želimo da nam stanovništvo bude što je moguće bolje obrazovano, želimo 30% visoko obrazovanih i 50% i sve to želimo, ali to nemamo trenutačno. Trenutačno u hrvatskoj imamo milijun 500 tisuća ljudi sa osnovnom školom ili kvalifikacijom manje od toga. Savršeno sigurno da među tim ljudima ima jako veliki broj roditelja koji odgajaju svoju djecu i nema ama baš ikakvog razloga da ti i takvi ljudi ne bi mogli odgajati djecu u udomiteljskim obiteljima ili brinuti se o drugim korisnicima korisnicima udomiteljskih usluga. Oni to rade, oni to mogu raditi, oni su za to i kvalificirani. I konačno nitko u svijetu nije uspostavio nekakvu posebnu kvalifikaciju za i za brigu o starijoj osobi. Svi to radimo sa školom, odnosno bez nje, pa nema razloga da tako nešto bude kao kao zakonska obaveza. Ovaj zakon bi zapravo trebalo povezati sa Obiteljskim zakonom o kojem smo razgovarali danas u jutro. Radi se o sličnoj temi, naime o temi brige o populaciji kojoj je briga potrebna, radilo se to o djeci ili o starijim, odnosno nemoćnim, hendikepiranim. U Obiteljskom zakonu smo pooštrili kriterije brige roditelja koji ne vode brigu o svojoj djecu, pooštrili smo zakonske kriterije kako ih prisiliti na to. Ovdje se radi sustav kojima bi se ta briga prije svega za djecu koja nemaju normalno obiteljsko okruženje ni obiteljsku brigu, sustav se uspostavlja koji bi trebao na određeni način kroz zakonske odredbe zagarantirati tu brigu. Postoje dvije vrste da tako kažem, udomljavanja. Jedno je udomljavanja djece, dakle pružanje jednog obiteljskog okruženja na koje svako dijete na svijetu ima pravo, ljubavi i razumijevanja, psihološke pozadine da se osoba može razviti u zdravog člana društva, a drugo je briga o starijim osobama i o osobama sa posebnim potrebama. U prvom prijedlogu zakona to nije bilo razgraničeno, nije ni sada do kraja razgraničeno, ali su neka poboljšanja u tekstu zakona napravljena posebno što se tiče broja mogućih udomljenika. Zastrašujuća je činjenica u Hrvatskoj da je svega jedna trećina te djece koja nemaju svoju obitelj iz ovih i onih razloga, smještena u udomiteljskim obiteljima, ima privilegiju da odrasta u okruženju majke, oca, ili jednog roditelja, braće, sestara, dakle u okruženju obitelji. Dvije trećine djece još uvijek se nalazi u institucijama. Zašto je to loše? Čini mi se da nikome ne bi trebalo obrazlagati. Nemoguće je bez obzira na kvalificiranost, na uvjete u domovima, na sve živo, nemoguće je postići efekat odgoja u obiteljskom okruženju pa i u obiteljskom okruženju sa puno nižim standardom i u obiteljskom okruženju sa roditeljima ili udomiteljima koji nisu obrazovani. Sve to skupa sasvim sigurno da je bolji rezultat nego institucionalno smještavanje djece, a tu je i financijski efekat čitave stvari. Naime dijete u domu država troši, država plaća, po prilici 8 tisuća kuna prema podacima koje smo dobili u obrazloženju prvog teksta zakona. Osam tisuća kuna je ipak poprilično novaca, mjesečno. Naravno potrebno je platiti čitav hladni pogon od infrastrukture do kvalificiranih ljudi i to košta. Ta briga u obitelji košta manje. U ime kluba HNS-a mogu slobodno reći da smo uvjereni kako ovo što sada država daje, a to je brojka koja se, odnosno svota koja se nije promijenila zadnjih čini mi se četiri-pet godina, nije dovoljno. Radi se o 1.460,00 kuna čini mi se, ili tako nešto ako se ne varam, uglavnom tu negdje ispod 1.500,00 kuna. Ta cifra naravno nije dovoljna za jednu potpunu brigu o djetetu, pogotovo djetetu koje je došlo iz razrušene familije ili koje je doživjelo razno-razne šokove i tragedije u svojoj familiji. To je pet puta, šest puta manje od onoga što država izdvaja za za dijete u domu. Čak i kad bi se ta cifra udvostručila i utrostručila, govorim o cifri koja pripada udomljeniku, djetetu u ovom slučaju to bi još uvijek za državu bilo puno, puno, puno jeftinije i mislim da upravo na tome ministarstvo treba puno više napraviti. Plus ovo što je gospodin ministar spomenuo oko naknade udomiteljima koje je predloženo na razini oko 700 kuna trenutačno po udomljeniku. Ona je naravno uvredljiva, ako se računa kao plaća. Ona nije plaća nizašta. Ona je eventualno nagrada za trud koja se ne može ni na koji način gledati kao plaćanje plaćanje te usluge jer to nije plaćanje usluge, niti je to novac za plaćanje usluge. Malo je čudno da je kod izglasavanja proračuna i rebalansa proračuna gospodin ministar rekao da ministarstvo dobiva dovoljno novaca maloprije, za svoje potrebe. Maloprije je izjavio da nema novaca za veću naknadu, a trebala bi biti 2, 3 i ne znam koliko puta je rekao gospodin ministar veća pa u nesuglasju su mi te dvije izjave, ne slaže se to jedno sa drugim. No činjenica je da su prvi puta te naknade uvedene i činjenica je da je dobro da su uvedene i to u svakom slučaju treba podržati i treba nastojati u sljedećem rebalansu ako će ga biti ove godine, odnosno u sljedećem proračunu da ta cifra bude primjerenija potrebama. Ono čega čini mi se nema u zakonu jesu mjere na koji način će se poticati udomiteljstvo u budućnosti. Naime, broj udomljenika ograničava se za djecu na 3, za odrasle na 4. Ne vidim točno rezon za te brojke, pretpostavljam da neka stručna podloga stoji iza tih brojaka. Meni osobno te brojke nisu realne, mislim da bi obrnuto bilo da bi obrnuto bilo možda realnije, ali eto. Dakle broj djece u udomiteljskim obiteljima se smanjuje, mogući broj djece se smanjuje. Ustanovili smo da samo jedna trećina populacije se udomljuje, dječje populacije koja nema svoju obitelj se udomljuje. Cilj nam je to povećati, broj smanjujemo, što bi onda značilo da se broj udomiteljskih obitelji treba povećati. Nego kako drukčije doći do veće brojke. Kako to povećati u ovom Zakonu se ne vidi. Jedan od koraka možda jest ova naknada za udomitelje, no čini mi se da ona nije dovoljna ako bilo tko računa da će zbog financijske koristi se broj obitelji koji udomljuju nekoga povećati, neće. Neće, smislite si koliko je tu financijske koristi da se tako nešto napravi. To može samo raditi čovjek koji stvarno hoće pomoći drugom i koji ima feeling za takav posao, za 700 kuna mjesečno sasvim sigurno nitko to neće raditi. I još ponešto primjedbi na konkretne članke u zakonu. U članku 5. uspostavljeno je ograničenje broja djece na 3, dosad je to bilo 5. Nisam sasvim siguran koji rezon stoji iza toga ograničenja, možda bi mogli i prihvatiti rezone, ne vidimo ih ovdje. Konačno ima obitelji sa petoro djece, svoje vlastite i te obitelji hvalimo. Zašto ne bi moglo biti petoro udomljene djece, ne znam točno. U članku 6. utvrđen je broj korisnika odraslih. On je ograničen na 4 što mi se čini realnim, možda čak i pretjeranim. U članku 17. dobro su dobro su opisane posebne obveze udomitelja za djecu. To su obveze koje zapravo opisuju dobrog roditelja. Roditelja koji svoj posao, svoju dužnost obavlja kako treba, kako Bog zapovijeda i dobro je da upravo takve obveze stoje u zakonu kao obveze udomitelja, jer udomitelji toj djeci i jesu roditelji, što bi drugo bili? Malo mi je nejasno što to zapravo znači u članku 24. da se prava na skrb, odnosno opskrbnina, novac koji ministarstvo daje za udomljenika određuju odlukom ministra. Pa kako ministar procijeni tako će biti. Čini mi se da bi i to trebalo na sličan način kao i naknadu udomitelju povezati sa nekim veličinama u Hrvatskoj, da li je to sa prosječnom plaćom, da li je to sa osnovicom za socijalnu skrb, sa nečim drugim, ali s nečim bi trebalo povezati i to bi trebala biti stvar automatizma da nam se jednostavno ne dogodi ovo što se događa zadnjih par godina da se ta cifra ne mijenja je to ministarstvo negdje na rubu prioriteta pa sad kad se skupe novci za lijekove, pa se skupe novci za bolnice, pa se skupe novci za ovo. Ako nešto ostane budemo i to povećali. Mislim da bi se državni proračun trebao obavezati da to slijedi Htio bih još samo prokomentirati članak 35. Gospodin ministar je naime ustanovio da udomitelji koji danas funkcioniraju po propisima koji su važili dosada će i dalje nastaviti tako funkcionirati. To je istina. To se tiče udomitelja koji imaju veći broj djece nego što je predviđeno maksimalno ovim Zakonom. Međutim u članku 35. u prijelaznim i završnim odredbama ne spominju se udomitelji koji dobnom granicom prekoračuju ograničenja navedena ovim Zakonom. Ja sam u svezi s tim dao amandman, pa bih stvarno molio da se taj amandman stanje, sadašnje stanje zagarantira, da se ne naprave nesreće koje zakon ne bi smio raditi. Naime ako je udomitelj stariji, ako je razlika između udomitelja i udomljenika veća od 50 godina, a dosad je takvih slučajeva bilo ne može se uspostaviti taj odnos. Dakle, ne može takav udomitelj primiti dijete na udomljenje. Imamo situacija gdje djeca žive u takvim obiteljima. Nemojmo napraviti nesreću toj djeci zbog jednog jeftinog jeftinog i jednostavnog poteza perom. Klub Hrvatske narodne stranke podržat će ovaj zakon, posebno ako se ovaj amandman prihvati. Hvala. **Arlović, Mato (SDP)** Hvala lijepa. Ispravci netočnog navoda, poštovana kolegica Karmela Hvala lijepa. Ja bih ispravila netočan navod koji je naveo kolega, da je naknada uvredljiva. Mislim da je to prije svega uvredljivo prema ovim udomiteljima koji su gore i koji takve riječi slušaju, jer se zaista radi o dobrovoljnom i humanitarnom radu, a naknada je onakva kako diktira trenutačna financijska situacija u Republici Hrvatskoj. Vi morate znati da postoji i opskrbnina plus naknada koje do sada nažalost nije bilo. Kakva takva je, ali ipak se s njom krenulo. Hvala. Hvala lijepa. Ispravaka netočnog navoda, poštovani kolega Bućan. Izvolite kolega! **Bućan, Kajo (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Ispravljam isti netočni navod koji je započet citiram ovako: Ako se naknada računa kao plaća onda je mala, uvredljiva. A ona se jednostavno ne može računati kao plaća, jer kao takva nigdje nije definirana. Dapače u članku 25. stavak 4. kaže se da osobna naknada udomitelju ne smatra se plaćom. Hvala. **Arlović, Mato (SDP)** Hvala lijepa. Ispravak netočnog navoda kolega Bagarić. Izvolite ja mislim da je potrebno ovaj navod i treći put ispraviti, da se više ne bi ponovilo to. Prema tome, dakle doista je uvredljivo konstatirat ovo kako ste vi konstatirali da je naknada koje do sada nije bilo sad uvedena kako je itd., da je zapravo uvredljiva. Koliko je ona uvredljiva najbolje su kazali ovdje gospoda udomitelji, maloprije nakon nastupa našega ministra. Dakle, to je netočan navod i mi ga odbacujemo. Uostalom treba dati, iskazati poštovanje i ministru i Vladi da je našlo sredstava i za takvu naknadu. I nadamo se da će biti i veća jer je vi zaslužujete. Hvala Hvala vama. Na redu je klub Hrvatske seljačke stranke, poštovana kolegica Lelić. Izvolite! Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre, kolegice i kolege zastupnici. Mi u Hrvatskoj seljačkoj stranci smo podržali nove smjernice u socijalnoj skrbi i zalažemo se za deinstitucionalizaciju kojoj je cilj postizanje promjene u omjeru između institucijskih i izvan institucijskih oblika skrbi u korist izvan institucijskih oblika. Jasnoće radi, domovi su institucijski oblik, a udomiteljstvo je izvan institucijski oblik. Stoga smo u prvom čitanju ukazali na potrebu donošenja Zakona o udomiteljstvu. Činjenica je da je u Hrvatskoj gotovo 20 tisuća osoba smješteno u domovima socijalne skrbi i u udomiteljskoj obitelji. Mislimo da je broj osoba koje bi ostvarile pravo na skrb izvan vlastite obitelji puno veći no, za to nemamo statističkih podataka. Sukladno novim smjernicama koje smo podržali uistinu postoji potreba unaprijediti i popularizirati udomiteljstvo kao prirodniji ambijent korisnika prava na skrb izvan vlastite obitelji. Nove smjernice dosta dugo postoje ali se nije promijenio omjer smještaja u domovima u odnosu na udomiteljstvo, tako da je u domovima smješteno 13 tisuća 804 a u udomiteljstvu svega 5 tisuća 877 korisnika. Komparativno gledajući u odnosu na 2005. godinu udomiteljstvo bilježi povećanje samo za pet korisnika. Međutim kada se pogleda dobna struktura korisnika usluga, tada ćemo vidjeti da od 2003. godine pa do danas opada broj djece i mladeži u udomiteljstvu i to sa 2 tisuće 484 korisnika u 2003. godini, na 2 tisuće 195 korisnika u 2006. godini. Kod odraslih i starijih osoba situacija je drugačija. Tamo se bilježi porast i to sa 3 tisuće 066 korisnika u 2003. godini na 3 tisuće 682 korisnika u 2006. godini. Taj porast dakako da nije znatan jer to je povećanje za svega 615 korisnika za četiri godine. Dakle deinstitucionalizacija ne ide potrebnom dinamikom i potrebnim tempom. I stoga predlagatelj ispravno konstatira da je potrebno popularizirati udomiteljstvo koje kod nas zaista ima dugu tradiciju. No govoreći o udomiteljstvu pogrešno je razmišljati samo o djeci. Korisnici udomiteljstva su i starije osobe ali isto tako i psihički bolesne osobe. Svaka od tih kategorija korisnika ima svoje specifičnosti i sve njih zakonodavac donoseći zakon treba uvažavati. Udomiteljska skrb predstavlja zamjensku obiteljsku skrb osobi čiji se povoljan razvoj ne može ostvariti u vlastitoj obitelji, ono je za dijete povoljnije, od udomiteljstva jeste kvalitetno i ono što je za dijete povoljnije od udomiteljstva jeste kvalitetno posvojenje. I stoga i ovom prilikom apel da se konačno pristupi ubrzanju postupka i stvaranja uvjeta za posvojenje. Za njih je najgori oblik skrbi u domovima ali još uvijek je najveći dio djece bez odgovarajuće obiteljske skrbi smješten upravo u domove. A kao što smo vidjeli opada njihov broj smještenih u udomiteljskoj obitelji. Druga kategorija su starije osobe. Nacija nam stari i sve je veći broj onih kojima je potrebna skrb. Najveći broj takvih osoba teško prihvaća izdvajanje iz obitelji i smještaj u dom. Radije prihvaćaju udomiteljstvo gdje nalaze zamjensku obitelj. treća kategorija su psihički bolesne osobe. Dakako da i njih ima različitih kategorija, od onih kojima je jedino moguć smještaj u bolnicama za tu vrstu bolesnika, do onih kojima kojima je smještaj u takvim ustanovama štetan i daleko im je povoljniji za njihov razvoj korisnije udomiteljstvo. No udomitelja nema dovoljno. I sada se pitamo zašto s obzirom da imamo dugu udomiteljsku tradiciju? Slažemo se s predlagateljem koji kaže da su u Hrvatskoj udomiteljski potencijali jako veliki, ali je činjenica da nemamo dovoljno udomitelja kako bi došlo do deinstitucionalizacije skrbi o čemu govore ranije iznešene brojke. Smatramo da je osnovni motiv u udomiteljstvu čovjekoljublje, dakle želja iz ljubavi pomoći čovjeku koji je u potrebi. Vrlo često želje su u raskoraku s mogućnostima. Udomiti nekoga znači osigurati prostor, prilagoditi uvjete života zahtjevima koje je država propisala pravilnicima. Udomiti znači preuzeti skrb od hranjenja, oblačenja, školovanja do liječenja. Dakako da je država osigurala tzv. opskrbninu za svakog korisnika. Udomitelji kažu da se visina opskrbnine godinama nije mijenjala i da je odavno postala nedostatna za pokriće troškova korisnika udomiteljske skrbi. Koliko su udomiteljske obitelji u mogućnosti iz vlastitih prihoda pokrivati troškove? Čini se jako malo ili nikako jer se najvećim djelom radi o udomiteljima starijim od 50 godina života. Smatramo da se upravo tu krije jedan od temeljnih razloga nedovoljnog širenja udomiteljstva kao poželjnog instituta. Od postojećih udomitelja čuli smo razmišljanja o tome da odustanu jer više financijski ne mogu izdržati. Sada je velika najava kako se uvodi naknada udomitelju koju do sada nije imao. I predlagatelj kaže, citiram: "Njezino uvođenje značajno je za poboljšanje statusa udomitelja.". udomitelja.". E, pa da vidimo kako to izgleda? Članak 27. zakona određuje visinu osobne naknade udomitelju koji skrbi o djeci i o mlađim punoljetnim osobama i ona iznosi od 400 kuna za jedno smješteno dijete do 960 kuna za troje smještene djece. Udomitelj koji skrbi o djeci i mlađim punoljetnim osobama a ujedno je i njihov zakonski obveznik uzdržavanja ima pravo na naknadu od 320 kuna za jedno dijete do 720 kuna za troje djece. Udomitelj koji skrbi o odraslim osobama ima pravo na naknadu od 320 kuna ako ima jednog korisnika do 880 kuna ako ima četiri korisnika. Takvi iznosi ne mogu značajno utjecati na poboljšanje statusa udomitelja, značajno sasvim sigurno ne. To je tek toliko da im se može reći pa što hoćete za udomiteljstvo ste plaćeni. Vlada ostaje kod svoga prijedloga da udomiteljstvo odrasle osobe plati 40 lipa po satu. Smatramo da je to sramotno nizak iznos i za udomitelja uvredljiv bez obzira na sve reakcije u prethodnoj raspravi. Gledajući komparativno obrazloženje zakona s tekstom zakona tada vidimo ogroman nesklad koji dovodi u nedoumicu. Naime, obrazloženje članka kaže, "Udomitelj ima pravo na mjesečnu naknadu.". Ta da se navode iznosi od tisuću 440 kuna, tisuću 600 kuna, tisuću 760 kuna pa do 5 tisuća kuna za smještaj djece. Za odrasle osobe govori se o iznosima tisuću 440, tisuću 600 i tisuću 920 kuna. Ti iznosi su bitno različiti od iznosa koji proizlaze iz teksta zakona. Jedna mala alineja u obrazloženju kaže, citiram: "Ova naknada usmjerena je isključivo na podmirenje potreba smještene osobe.". Iz toga proizlazi da obrazloženje govori zapravo o tzv. opskrbnini a ne o naknadi udomitelju kako je to napisano. Izrijekom je napisano naknada udomitelju. Ovaj tekst dovodi neupućene u zabludu jer i do sada su korisnici udomiteljstva imali opskrbninu upravo u ovim iznosima koja se nije mijenjala od 2001. godine iako je državni proračun od tada pa do danas znatno porastao. Ne znamo iz kojih razloga je ova nejasnoća uvedena ali sasvim je sigurno da su neosnovane tvrdnje onih koji kažu da udomitelji do sada nisu primali ništa a sada im se daje od tisuću 440 do 5 tisuća kuna mjesečno. Nadalje, za nas u Hrvatskoj seljačkoj stranci neprihvatljivo je smanjenje broja korisnika kod jednog udomitelja koji broj se sa 5 smanjuje na 4, Na Odboru za rad, zdravstvo i socijalnu politiku čuli smo obrazloženje da se Vlada na takav potez odlučila zbog zlouporaba udomitelja koji su korisnike smještavali u neodgovarajuće prostore, u nečovječne uvjete stanovanja, da je odnos prema korisnicima bio brutalan itd. Dakako da smo protiv bilo koje zlouporabe udomiteljstva. I ako je bilo zlouporaba i smještavanja u nečovječne uvjete stanovanja, u neodgovarajući stambeni prostora zato isključivo smatramo odgovornim ministarstvo nadležno za socijalnu skrb. nitko nije stekao status udomitelja a da za to nije dobio odobrenje nadležnog ministarstva. Da bi dobio odobrenje morao je ispunjavati propisane uvjete pa i glede smještaja. Postojanje uvjeta netko je morao utvrditi a taj netko je zaposlenik Centra za socijalnu skrb koji je odgovoran ministarstvu. Kako je moguće da netko dobije odobrenje a da se kasnije utvrdi da nema odgovarajućih uvjeta. Očito je da je i ovdje problem u nadzoru provedbe zakona i podzakonskih akata ali to nije problem udomitelja nego nadležnog ministarstva. Ako se takvom praksom nastavi ponovno će doći do zlouporaba bez obzira na smanjenje broja korisnika kod jednog udomitelja. U svojoj raspravi u prvom čitanju ukazivali smo da propusta da propusta ima kako u radu udomitelja tako i u radu centara za socijalnu skrb. Naveli smo drastični primjer korisnika udomiteljstva koji je smješten a da udomitelj nije imao pojma da je on TBC bolesnik a naknadno se konstatiralo da je to nadležni centar znao ali je namjerno zatajio informaciju. Tražili smo detaljnije zakonsko uređenje obveza udomitelja ali i obveze centra za socijalnu skrb, ali na to se predlagatelj nije osvrnuo niti obrazloženjem zašto to nije prihvatio. Kao veliki napredak navodi se osnivanje timova za udomiteljstvo sa 41 djelatnikom za čiji će rad biti izdvojeno dodatnih 7 milijuna kuna, ali zakon ništa ne kaže koji će biti zadatak tih timova, što će oni raditi i da li na njima počiva neka odgovornost. Edukacija udomitelja itekako je potrebna ali prema ovim brojkama bome i preskupa. Dakle, rezimirajući Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke pozdravlja uvođenje registra udomitelja. Ajde, pozdravit ćemo i timove za udomiteljstvo. Pozdravljamo i uvođenje strogih kontrola udomiteljske djelatnosti ali nam je neprihvatljivo smanjenje broja korisnika na četiri kod jednog udomitelja, to je za odrasle osobe. Neprihvatljiva nam je preniska osobna naknada udomitelja, neprihvatljivo je površno i nepotpuno uređenje prava i obveza udomitelja korisnika i centra za socijalnu skrb te se u tome zapravo nalaze razlozi zbog kojih je kod glasovanja o ovom prijedlogu zakona Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke bit suzdržan. Hvala lijepa. Ispravak netočnog navoda, poštovana kolegica Karmela Caparin. Izvolite. nije točno da do sada nisu ništa dobivali. Mi uvijek u raspravi i u Odboru za rad, zdravstvo i socijalnu politiku je govoreno o opskrbnini i kada se čita ovaj zakon vidi se da je došlo do male zabune. Ovdje se radi na opskrbnini, a na strani 10 se radi o o naknadama koje trebaju obitelji dobiti. A to da … … /Upadica se ne čuje./ … Ja znam pročitati i tako piše. Ali kažem i upozorio je kolega ispred umirovljenika u prvom čitanju da je ovdje riječ o opskrbnini. da timovi nisu regulirani ovim zakonom, prije svega nije točno isto tako jer podrazumijeva se, sljedeći zadaci timova iz ovoga zakona, utvrđivanje i ispunjavanje propisanih uvjeta za obavljanje udomiteljstva, izradu ocjenu podobnosti neke obitelji da se bavi udomiteljstvom, davanjem dozvola, provođenja edukacije udomitelja i pružanje stručne podrške udomiteljima, provođenje supervizije udomitelja te stalno praćenje rada udomiteljske obitelji. Prema tome to proizlazi iz ovoga zakona, a ostalo će se regulirati pravilnikom. Dobro, a meni preostaje da konstatiram da ste u završnom dijelu povrijedili Poslovnik jer niste se držali ispravka netočnog navoda jer ste počeli čitati zakonske tekstove, dijelove koji se uopće ne odnose na onaj dio što je kolegica govorila. se ne čuje./ … U prvom dijelu ste ispravili, a poslije toga ste zapravo počeli raspravu. Molim vas oko kontrole sam zato ja ovdje. Izvolite, povreda Poslovnika kolegica Lalić. Pa povreda članka 209. upravo to, dakle kolegica ispravlja čitajući obrazloženje zakona, a ja sam govorila o tekstu zakona. Obrazloženje zakona ne može pretpostaviti zakonske odredbe pa kada se ispravlja netočan navod onda me je trebalo demantirati tekstom zakona, ali naravno to kolegica nije mogla demantirati tekstom zakona jer je točno ono što sam rekla. **Arlović, Mato (SDP)** Hvala lijepa. Već smo taj dio usuglasili. A sada u ime kluba HDZ-a, poštovana kolegica Karmela Caparin. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Poštovani ministre, poštovani udomitelji i udomiteljice, drago nam je da ste danas sa nama jer ste zaista ljudi velikog srca puni humanosti, i poštovane kolegice i kolege zastupnici. Klub Hrvatske demokratske zajednice raspravio je o Konačnom prijedlogu Zakona o udomiteljstvu imajući na umu nove smjernice deinstitucionalizacije tj. povećanje broja institucionalnih oblika skrbi budući dijete ne može živjeti u biološkoj obitelji. preko 1500 djece odrasta u institucijama i to dugi period. Udomiteljska obitelj predstavlja zamjensku obitelj kojom se korisniku djetetu ili odrasloj osobi pruža skrb 24 sata uz puno ljubavi, topline i razumijevanja. Zakonom su propisani uvjeti stambeni, prehrana, čuvanje, odgoj, briga o zdravlju a sve pod kontrolom centra za socijalnu skrb. Unatoč 105-godišnjoj tradiciji do sada nismo imali zakon, a u pojedinim područjima naše domovine udomiteljstvo je slabo i razvijeno i vjerujemo da će i ovaj zakon i ova rasprava upravo doprinijeti senzibilizaciji potrebe udomiteljstva. Naravno da malom tendencijom porasta udomiteljstva ne možemo biti zadovoljni 2-4% godišnje pogotovo kada do 2009. godine broj korisnika smještenih u institucije treba smanjiti za 25%. Broj korisnika prava na skrb i za vlastite obitelji koristi 19 tisuća 681. broj korisnika smještenih u dom socijalne skrbi je 13 tisuća 804, 2006. godine, a u udomiteljske obitelji smješteno je 5 tisuća Broj smještene djece i mladeži u ukupnom broju smještajnih pokazuje smanjenje dok se udjel odraslih i starijih osoba povećava iz statistike je to i razumljivo. Od ukupnog broja smještene djece u udomiteljske obitelji preko 70% su djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi, a od ukupnog broja smještenih odraslih osoba njih 78% je u kategoriji starih i nemoćnih, odnosno psihičkih bolesnih odraslih osoba. U prvom čitanju ukazali smo na činjenicu da udomitelji stare i nalaze se u dobi od 40 do 60 godina, a samo 20,3% postojećih udomitelja su osobe do 40 godina. Zato pohvaljujemo i odluku u drugom čitanju i korekciju da dobna granica bude povećana na 60 godina. Iako je odbačen prijedlog u pogledu stručne spreme s obzirom da 49,36% udomitelja je bez škole sa nepotpunom osnovnom školom i potpunim osnovnoškolskim osnovnoškolskim obrazovanjem smatramo potrebu kontinuirane edukacije budući se ponekad zaista radi o osjetljivim kategorijama korisnika, o djeci koja se u prosjeku 4,5 do 7 godina boravila u domu, djeci sa posebnim potrebama, psihički bolesnim osobama itd. Svakako da timovi za udomiteljstvo pri centrima za socijalnu skrb ima i svoju svrhu obzirom na propisivanje uvjeta za obavljanje udomiteljstva, na davanje dozvole, provođenje edukacije, provođenje supervizije udomitelja uz stalno praćenje udomiteljske obitelji koja se do sada pokazala nedostatnom. Donošenjem ovog zakona regulirat će se prava i obveze udomitelja za djecu i odrasle, obveze centara za socijalnu skrb, za ustrojavanje registra udomiteljskih obitelji i registra smještenih korisnika. Propisuje se i postupak davanja dozvole, rok važenja kao i postupak obnavljanja. Klub Hrvatske demokratske zajednice smatra da će donošenje ovog zakona osim gore navedenog doprinijeti i daljnjoj senzibilizaciji javnosti o potrebi smanjenja institucionalnog smještaja djece i popularizaciji udomiteljske skrbi u Republici Hrvatskoj. Hvala. Hvala vama poštovana kolegice. I u ime kluba IDS-a, poštovani kolega Damir Kajin. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Cijenjeni državni tajniče, gospodo udomitelji i udomiteljice. Mislim da je ovo izuzetno bitan zakon zato jer ovaj zakon govori o ljudskim sudbinama. Nije u njemu riječ samo o maloj djeci kao što bi recimo javnost pretpostavljala, ovaj zakon govori jasno i o maloj djeci, ali govori i o starijoj djeci, govori o starijim osobama. Ovaj zakon govori o tjelesnoj ili mentalno oštećenim osobama jednako tako i o psihički bolesnim osobama, starim, nemoćnim osobama, žrtvama nasilja i da ne nabrajam sve dalje. Što se tiče ove dobne strukture korisnika smještenih u udomiteljskim obiteljima, dobili smo neke podatke, pa tako recimo do navršenih 7 godina života 2005. u udomiteljskim obiteljima bilo je 417 djece, 2006. 359, znači pada. Više od 7 do 15 godina 2005. bilo je tisuću 214 djece, 2006. znači i tu je nešto opalo. Taj broj. Više od 15 do 18 godina 2005. imali smo 613 djece, 2006. 610 djece. Od 18 do 30 godina 279 2005., 277 2006. Ali se je eto povećao broj korisnika smještenih u udomiteljskim obiteljima u dobi od 30 do 40 godina, odnosno od 40 do 45 godina. Kao i za osobe koje imaju više od 60, znači do 65 godina pa jednako tako i koji imaju više od 65 do 70 godina, više od 70 godina također je više osoba udomljeno 2006. nego 2005. godine. što djece, što osoba odraslih 2005. bio je 5 tisuća 872, 5 tisuća 877 2006. godine, a 2006. imali smo ukupno 2 tisuće 675 udomiteljskih obitelji. obitelji. Na strani 12., to je mislim potrebno također citirati jer se tiče osobne naknade udomitelja. Doslovce kaže da sukladno važećim propisima udomitelj ima pravo na mjesečnu naknadu. Visina udomiteljske naknade utvrđuje se s obzirom na dom i potrebe korisnika koji je smješten u udomiteljsku obitelj budući da se udomiteljska naknada kao i druga davanja u socijalnoj skrbi utvrđuju prema osnovici 400 kuna koju utvrđuje Vlada Republike Hrvatske. Ona iznosi za smještaj djeteta predškolskog uzrasta 360% osnovice što će reći 440 kuna. Za dijete školskog uzrasta 400% osnovice tisuću 600 kuna. Za smještaj invalidnog djeteta predškolskog uzrasta ta naknada iznosi tisuću 600 kuna, a za takvo dijete školskog uzrasta iznosi 440% osnovice ili tisuću 760 kuna, a za smještaj HIV pozitivnog djeteta udomiteljska naknada iznosi tisuću 250% osnovice ili 5 tisuća Za smještaj odrasle pokretne osobe naknada iznosi tisuću 440 kuna, a nepokretne tisuću 920 kuna. I da ne nabrajam sve dalje. Savez udomitelja, da ne bi sada citirao članke, dostavio nam je nedavno jedan ovako zanimljiv Nacrt prijedloga Zakona o udomiteljstvu sa prijedlozima, pa tako između ostalog udomitelj može biti osoba koja je na dan podnošenja zahtjeva za obavljanje udomiteljstva starija od 21, a mlađa od 55 godina. Oni predlažu 65 godina života. Apsolutno to treba podržati. Treba podržati i njihove primjedbe na članak 6. udomiteljima djeca preko 45 godina starosti, a koji imaju najmanje dvije godine iskustva u udomljavanju djece i pozitivne ocjene iskustvo se priznaje umjesto srednje škole što je isto zakonodavac sada prihvatio. Udomiteljima djece mlađim od 45 godina starosti produžava se dozvola za školu po svom izboru. Također razumljivo. Možda sam malo rezerviran oko jedne njihove primjedbe da udomitelj za djecu može primiti u obitelj istovremeno djecu s normalnim i posebnim potrebama ukoliko prema procjeni stručnog tima imaju za to odgovarajuće sposobnosti i motivacije te prođu propisanu edukaciju za te vrste. Ali mislim ni ovdje ne bi trebalo ne tim ljudima izaći u susret. Dapače i ono što je možda ključno to je ovaj članak 27. gdje se govori o ovim osnovicama, odnosno bolje rečeno naknadama koje oni predlažu i mislim da bi u tom pravcu i intenca zakonodavca trebala ići. Zanimljiva je bila tijekom današnjih dana i rasprava o usvajanju djeteta. Jasno je. Tu raspravu ili bolje rečeno taj institut valja razlikovati od udomiteljstva. Mislim da je Vlada na dobrom tragu pod uvjetom da Sabor to i usvoji, da se ukine maksimalno dopuštena dobra razlika između potencijalnog posvojitelja i djeteta. Zašto je to bitno i kakve to veze ima sa ovim Zakonom? parovi zbog svojih godina koje ne mogu imati djecu, zapravo nalaze ili ulaze u jedno lažno pod navodnicima udomiteljstvo ili ulaze u taj lažni udomiteljski status jer djecu ne mogu posvojiti. Naime, sadašnji Zakon ili zakoni bolje rečeno nalažu da razlika ne smije biti veća od 40, iznimno 45 godina, a onda tko usvaja djecu, često nešto onaj tko je stariji od 40 godina, odnosno u njegovo da se tako izrazim, …/Govornik koja ima nešto manje godina od 40 i onda se dešava da jedan bračni drug ne može posvojiti dijete pa ga posvaja onaj mlađi bračni drug, pa tako majka pod navodnicima postaje tom djetetu majka, a otac jednostavno nema nikakve odnose s tim formalno pravne djetetom i dobro je da zakonodavac eto predlaže promjenu tog načela. Inače i da to kažem da je danas u tzv. nepotpuno posvajanje otišlo preko stotinjak djece. Danas netko tko ima 50 godina de facto ne bi mogao posvojiti dijete od 3 ili 4 godine i to nije dobro i dobro da ide u pravcu izmjena tog Zakona. Još jedanput ću reći. Ovo što je pred nama je jedna krajnja delikatna materija. Ovdje je naprosto riječ o ljudskim sudbinama. Ovdje je riječ na neki način pod navodnicima o roditeljskim obvezama, pravima i to na neki način mora biti najsvetija i najdelikatnija materija. Udomiteljstvo apsolutno treba podržati, to je ogromna briga, to je ogromna odgovornost, to je ogromna obveza, ljubav do onoga drugoga. Mi smo eto kao saborski zastupnici dobili i jedan zanimljiv upitnik sa zanimljivim pitanjima koji bi možda mogli i citirati: "Poštovani saborski zastupniče, poštovana zastupnice, da o vama ovisi hoće li djeca bez roditeljske skrbi odrastati u domovima za djecu iako je znanstveno dokazano da to donosi nenadoknadivu štetu emotivnom i i kognitivnom razvoju male djece, a maloj i velikoj djeci otežava kasniju integraciju u društvo i uspješno roditeljstvo. Što biste odgovorili da ili ne? I sada da ne citiram sva ova pitanja, zapravo ima 4 takva pitanja. Rekoh, još jedanput ću ponoviti da je ovo izuzetno ozbiljna materija. To nije recimo promijeniti stopu nekog poreza za jedan ili dva poena. To nije neki banalan zakon. To je zakon koji tangira sudbine djece, djece, onih koji ih udomljuju i tako dalje. Društvene zajednice u cjelini i možda bi ovaj zakonski prijedlog mogao ići i u treće čitanje. Ponavljam preodgovorna je ovo materija. Da ne bi bili sto posto sigurni iza čega stojimo. O nama na neki način ovisi sudbina tisuća i tisuća ljudi u ovoj zemlji ili kao što sam malo prije rekao njih 5 tisuća i nešto skrbnika. To ovisi jasno ili zahtijeva jedan odgovoran pristup. Materijalnu osjetljivost do udomiteljstva, društveno priznanje koje mi moramo tim udomiteljima iskazati. Mirovinsko čak priznanje do tih osoba koje se tim odgovornim poslom bave i tako dalje. Ako se jučer, tj. još i danas nije plaćala naknada za rad udomiteljima a danas se predlaže ta naknada i to je napredak. I to nitko ne smije dovesti u pitanje. Možda je to nedovoljan napredak, ali to je napredak. I zato u načelu treba podržati zakon, a možda bi bilo dobro da takav jedan zakonski prijedlog ide i u treće čitanje. Jasno, ne treba ovdje biti jer je preosjetljiva materija zlurad. Ponudimo nešto možda još bolje jer ti ljudi koji se bave udomiteljstvom to i zaslužuju. S druge strane ta djeca ili odrasli svejedno ili ljudi sa smetnjama u razvoju i slično, oni su naš, koji su u tim obiteljima su naši sugrađani. Znači svi oni zaslužuju jedan korektan status. Djeca, udomitelji i tako dalje. I kakav bude odnos nas do njih to će vjerujte na najreprezentativniji način legitimirati ne samo nas u ovome Parlamentu nego društvo u cjelini. U načelu da udomiteljstvu ali možda bi bilo dobro kada bi zakon išao i u treće čitanje da pokušamo neka materijalna i neka druga rješenja u razgovorima sa tim udrugama promijeniti i jasno ljudima koji su preuzeli ovu odgovornu društvenu zajednicu izaći u susret koliko je to jasno shodno proračunskih i ostalih mogućnosti u ovoj zemlji moguće. Hvala lijepa. Samo bih morao podsjetiti da se načelna podrška zakonu daje u prvom čitanju. U drugom čitanju treba dati amandmane koji zahtijevaju eventualno treće čitanje. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Poštovana kolegica Lucija Čikeš. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovani ministre. Odmah u početku da kažem da podržavam donošenje ovog zakona koji regulira vrlo osjetljivu, vrlo osjetljivo područje koje se tiče i djece i područje koje se tiče starih i nemoćnih. Ja neću dugo u svojoj raspravi jer i u prvom čitanju ja mislim da je ovaj zakon koncenzusom dobio potporu ali i u matičnim svim odborima, u matičnom Odboru za obitelj, mladež i šport u kojem inače i sama sudjelujem nije bilo ni od koga kluba ni od kojeg zastupnika koji dolazi iz bilo koje stranke većih primjedbi. Moram reći da je ovo velik iskorak. Udomiteljstvo je kod nas funkcioniralo i ima veliku tradiciju 105 godina. Mada kad vidimo sada da je regulirano svega sa 7. članaka u Zakonu o socijalnoj skrbi sada mu posvećujemo, ovom osjetljivom području cijeli jedan zakon koji će regulirati i regulira odnose udomitelja i onoga koga se udomljava. Moram istaknuti da je ovo velika prednost. Da je udomiteljstvo jedno veliki iskorak što se tiče s jedne strane možemo ga možemo ga slobodno za njega reći da je primarna prevencija institucionalizaciji kao najgoreg oblika zbrinjavanja bilo djece bilo odraslih osoba, a s druge strane možemo reći da je udomiteljstvo i program deinstitucionalizacije opet opet poboljšanja života od ove kategorije, kategorije korisnika. Jutros smo pričali o Zakonu o dopuni Zakona o izmjenama i dopunama zakona, obiteljskog zakona pa je bilo tu sporno obitelji, kako, zbog čega rastave i tako dalje. malo dotaknuti koja je važnost udomitelja i koliko upravo nadovezati se na ove rasprave prije koje su bile, koje su se uhvatile jedne nebitne, u ovom slučaju smatram nebitne činjenice te nadoknade koju se, koju se opet izvrće da je plaća i tako dalje. Kaže ako uzmemo da je obitelj jedna, jedan dar. Onaj tko vjeruje reče da je dar Božji. I znamo da čovjek nije stvoren da živi sam. I zaista on radi ulaska u novu zajednicu on napušta svoju zajednicu, zasniva svoju bračnu zajednicu, napušta svoje roditelje i dakako tu dolaze djeca. Sve skupa je to lijepo. Reklo bi se da su djeca proljeće toj obitelji i da obitelj a i djeca ujedno imaju u takvoj zajednici sve uvjete da rastu i izrastu u prave osobe. Osobe koje će biti korisne sebi i društvu u kojem žive. Međutim nažalost stvarnost je sasvim drugačija. I danas nekoliko, možemo da ne iznosim brojke koliko stotina djece nemaju sreću da odrastaju u tim obiteljima. Koliko tisuća odraslih, starih i nemoćnih nema tu sreću da završi život u svojoj kući uz potporu članova svojih obitelji i šta bi onda svi ti da nema upravo ovih udomitelja tu? Da nema upravo ljudi tu koji sjede i njima sličnih koji danas nisu ovdje i koji su ne zato da bi dobili novčanu naknadu, ne zato, nego zato da bi nekome učinili dobro. Zato da bi to dijete dobilo sigurnost, da bi to dijete dobilo okružje ono koje joj joj je gotovo identično biološkoj obitelji. Zato da bi to dijete dobilo stabilnost i podršku onda kad mu je najpotrebitije. Zato da bi taj stari i nemoćni imao jedan svoj oslonac, imao jedno svoje, rekla bih svoju sigurnost za svoj život kad mu je već već pri kraju. Odveć već narušeni zdravljem i sve. Zbog toga ja smatram da je upravo u ovome veličina ovih udomitelja jer su oni potpora najosjetljivijim dvima populacijama. ako su funkcionirali sa sedam članaka molim sami zakon i donošenje ovog zakona velik iskorak i zato ću se osvrnuti na ono što je naš ministar kako je počeo tko daje srce daje svega sebe i to je istina. Ali ja vjerujem, naš ministar je ambiciozan. Ambiciozna je Vlada čiji je on član i da će ovaj zakon doživjeti promjene, ali promjene na bolje i neće ni primanja u dogledno vrijeme biti takvo pitanje kao što se danas htjelo htjelo poljuljati ovaj zakon upravo ovakvim pitanjima o naknadi je li plaća, nije li plaća, kolika je veličina. Ljudi koji rade ovaj posao ne pitaju za naknadu. Oni to rade radi sebe, radi srca Hvala lijepa. Poštovana kolegica Lelić ima riječ. Hvala gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre, gospođe i gospodo udomitelji. Pa evo kao što smo prije već čuli da udomiteljstvo ima veliku tradiciju kod nas i dugu od 105 godina, a da do sada nismo imali zakon, pa ja ovaj prijedlog zakona shvaćam ujedno kao i promicanje udomiteljstva ali i kao priznanje svim našim vrijednim udomiteljima. Ako pogledamo da smo se opredijelili za de institucionalizaciju, znači za smještaj korisnika izvan institucija i ako pogledamo ovdje jedne podatke koje smo dobili, onda vidimo da je broj korisnika prava na skrb izvan vlastite obitelji, smještenih u Dom socijalne skrbi i udomitelje, da kod smještaje u socijalne skrbi taj broj lagano pada i da je za 530 manji nego 2003. godine, a smještaj u udomiteljskim obiteljima lagano raste i da je veći za 327. Sve su to zbrinuli znači ukupni broj 5877 što je što je negdje oko, nešto malo manje od 30% na ukupni broj, ukupno smještenih. Znači, sve su to udomile 2675 obitelji što je za nekih 82 obitelji više nego 2003. godine. Normalno da bi željeli da broj udomiteljskih obitelji bude veći, jer smatramo da je takav smještaj za korisnika puno povoljniji, da je on humaniji, da je jednostavno ljudskiji i zbog toga ga evo i želimo Ono što bih htjela reći o jednom podatku koji je ovako možda bi očekivali drugačije rezultate da je broj djece i mladeži koji se smještaju u udomiteljske obitelji, da on u stvari lagano pada, a dok se povećava broj odraslih i starijih osoba. Osobito mi je drago što se povećava broj starijih i nemoćnih osoba i što se povećava broj osoba koje su imali tjelesne i mentalna, evo vidimo da se znači u našem društvu sve više mjesta pronalazi za takve osobe, a svjesni smo da su itekako bili stigmatizirani. Ono što bih htjela reći evo u odnosu na drugo čitanje, na sve one dobre prijedloge koje ovdje ima, znači da je u članku 9. sada umjesto tri odrasla korisnika prihvatilo se u raspravi sa pet smo bili na tri i sad smo se vratili na četiri korisnika. Neki su evo ovdje predlagali da je tri korisnika dovoljno za odrasle, a djece bi moglo biti pet. Ja se s tim ne bih složila. Mislim da je ovaj broj primjereniji tri, a tko ima potrebe za većim brojem udomitelja onda može osnovati svakako i obiteljski dom. Ono što bih htjela reći da je značajan pomak što se predviđa da će biti posebni timovi u centrima za socijalnu skrb koji će raditi edukaciju, potporu davati i kontrolirati udomitelje. Moramo reći da pored toga što ima onih zaista najveći broj koji sa velikom ljubavlju i požrtvovanošću brine o svojim udomiteljima da treba ipak postojati i jedna kontrola u svemu tome. Ovdje je bilo dosta govora i o pravu na mjesečnu naknadu svakako kao što je i ministar rekao i ja to kažem da bi sigurno bili sretniji da je ta po vrednovanju vašeg truda i vašeg rada da ona treba biti veća ali mislim da je i značajan iskorak i ovih 400 kuna. Ja znam, radim kao vanjska suradnica u Centru za socijalnu skrb i često mi dolaze nemoćni za tuđu pomoć i njegu i njima je više problem što nemaju za život nego što su bolesni, pa onda mislim evo da je ovih 400 kuna da će ipak pripomoći u ovom vašem odgovornom i humanom poslu. Jer kao što i samo ime kaže udomitelj on ima jedan plemeniti i viši cilj i nije mu cilj i svrha zarada, mada i ona sigurno ne treba biti zanemarena. Ja bih htjela samo reći da u mojoj županiji gdje je veliki postotak nezaposlenih ima dosta staračkog pučanstva, da bi svakako trebalo biti jedan od oblika gdje bi ljudi mogli oplemeniti sebe, a ujedno pružiti pomoć drugima i nešto uz to i zaraditi. Zato podržavam ovaj prijedlog zakona. Hvala. Hvala vama. Na redu je poštovana kolegica Vesna Škare Ožbolt. Nema je, gubi pravo govora o ovoj temi. Na redu je poštovana kolegica Biserka Perman. Izvolite kolegice. **Perman, Biserka (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre, kolegice i kolege. U razvijenim europskim zemljama udomljavanje nezbrinute djece je primjereno plaćeno, dok je u Hrvatskoj to i dalje nedovoljno razvijen i podcijenjen oblik socijalne skrbi. godine udomljeno je oko 2300 djece, ali ih je više od 1500 ostalo smješteno u dječjim domovima, iako je to najgore rješenje za njih, a istovremeno 195 udomiteljskih obitelji čeka djecu na udomljavanje. Za smještaj zdravog djeteta udomiteljska obitelj do sada dobije između 1440 i 1600 kuna mjesečno čime treba pokriti sve troškove od hrane i odjeće do đeparca, dok udomitelji za svoj trud trebaju dobiti od 400 do 1200 kuna što ovisi o broju djece, a nasuprot tome smještaj djeteta u dom državu stoji od 5500 pa čak i do 7 hiljada Međutim, pokazalo se da sustav nije dovoljno koordinirani pa zainteresirane obitelji jako dugo čekaju na smještaj djece koje su za to vrijeme u institucijama. Nedavno smo imali u novinama prilike čitati o slučaju udomiteljice, majke dvoje djece koja ima sve karakteristike koje traži zakon. Dakle, mlada je, iz urbane sredine, zaposlena, materijalno zbrinuta ali skoro dvije godine nije dobila dijete o kojem bi se brinula iako su još u listopadu 2004. godine nadležnom centru za socijalnu skrb poslali sve potrebne papire i dokumente i krenuli u postupak dobivanja licence za udomitelje. Kad su konačno uspjeli dobiti tu licencu prošle su skoro dvije godine, a k njima nitko nije došao. I kad su trebali konačno dobiti djevojčicu s posebnim potrebama koja je na jesen 2006. trebala krenuti u školu, zbog neshvatljivih administrativnih zapreka ona nije došla u tu obitelj sve do proljeća ove godine, a ni do danas još nije sklopljen ugovor s centrom niti je udomiteljica primila bilo kakvu naknadu. Zadovoljna sam što se udomiteljstvo u Hrvatskoj sada konačno i zakonski regulira ali se bojim da primjena ovog zakona neće bitno doprinijeti razvoju kvalitetnog udomiteljstva djece niti deinstitucionalizaciji skrbi o djeci u Hrvatskoj. Dobro je da se udomiteljstvo za djecu definira i regulira odvojeno od udomiteljstva za odrasle, a također i da je omogućen smještaj više od jedne vrste korisnika u obitelji čime se potiče udomljavanje osoba s posebnim potrebama. Pohvalno je da je prepoznato da školska sprema i dob udomitelja nisu presudni kao glavni kriterij za njihovo bavljenje udomiteljstvom. No zabrinjavajuće je da se broj djece osim kad se radi o braći i sestrama smanjuje sa pet na onemogućava pozitivna praksa u višečlanim udomiteljskim obiteljima koje najčešće imaju i više od jednog biološkog djeteta, a gdje se kroz zajednički obiteljski život s većim brojem djece uz predanu brigu i odgoj od strane iskusnih i educiranih udomitelja postižu vrlo dobri rezultati. Iskustva iz europskih zemalja pokazuju da se djeca koja su smještena pojedinačno u udomiteljske obitelji što je kod nas većinom slučaj, osjećaju izolirana i drugačija od ostalih te da se u razvijem europskim zemljama s dobro razvijenom stručnom podrškom za udomitelje i djecu pokazuje da je upravo smještaj u višečlane udomiteljske obitelji jedino pravo rješenje za djecu u sve više slučajeva. Centri za socijalnu skrb već počinju primjenjivati ovu odredbu tako da se licence za udomitelje koje se sada produžuju već smanjuju sa pet na troje čime se svi udomitelji koji sada imaju više od troje djece zapravo stavljaju u poziciju da rade nezakonito. da rade nezakonito. Točno je rekao ministar da je uvođenje naknade za trud udomiteljima pomak od dosadašnje prakse ali simbolične naknade određene za trud udomiteljima ne stimuliraju daljnji razvoj udomiteljstva. Možda se time i ispunjava potreba udomitelja u ruralnim područjima koji mogu kroz proizvodnju hrane uštedjeti za opskrbnina za štićenike, ali se time nikako neće podržati razvoj udomiteljstva u urbanim sredinama kao što je primjerice Zagreb, a djeca se šalju na udomljavanje u okolna sela. Te u priobalnim područjima gdje je također sličan slučaj, gdje obitelji treba motivirati da se posvete uz djelatnost turizma i udomiteljstvu. Simboličnim naknadama se također ne rješava pitanje radnog statusa i mirovine udomitelja djece koji će nakon godina skrbi za djecu ostati socijalni slučajevi bez ikakvih primanja ukoliko im se ne omogući adekvatnija naknada iz koje bi barem mogli sami uplaćivati za mirovinsko ili zdravstveno osiguranje ako već rade kao tzv. humanitarni volonteri države. Mislim da se humano i humanitarno može i treba raditi ali bi država trebala osigurati adekvatnu naknadu za svoje građane koji u ime države brinu za djecu koja su na skrbi te iste države. Na vidim ništa problematično u tome da udomiteljstvo postane zanimanje, jer i učitelji i odgajatelji rade za plaću a ipak na dobrobit djece. Trud svakako treba vrednovati ali je bitno i da odabir i nadzor udomitelja bude što je moguće kvalitetnije. Ovdje u obrazloženju zakona u pitanjima koja se uređuju zakonom govori se i obrazlaže se smanjenje broja korisnika, pa se kaže da radi poboljšanja kvalitete skrbi kroz udomiteljski smještaj da se ovim zakonom predlaže smanjenje broja korisnika u jednoj udomiteljskoj obitelji. Meni je osobno nejasno kako se smanjenjem broja korisnika poboljšava kvaliteta skrbi i po čemu je to dosada bila nekvalitetna, mislim kako se uopće došlo do takvih zaključaka? Odnosno kako će se ovakvim prijedlogom kvaliteta skrbi bitno popraviti? Iz ovoga doista to teško mogu iščitati. I evo za kraj jedna samo primjedba s obzirom da sam i osobno članica Odbora za obitelj, mladež i sport, gdje se kaže evo na samom kraju, na strani 29. kad se govori o prijedlozima i mišljenjima koji su dani na zakon, a koje predlagatelj nije prihvatio, pa se pod točkom 4. kaže da primjedba Odbora za obitelj, mladež i sport koja se odnosi na vjerski odgoj korisnika nije uvrštena u zakon, jer je to područje već uređeno Konvencijom o pravima djeteta. To nije točan navod i nije točno što ovdje piše, jer to nije bila primjedba odbora, to je bila primjedba samo jednog njezinog člana čisto da budemo jasni. Pa mislim da bi to trebalo na takav način i prezentirati. Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre, kolegice i kolege, poštovani predstavnici udomiteljstva! Dozvolite mi da najprije velim, mi smo na prvom čitanju zakona govorili puno više oko toga, pa ne bi sada ponavljali. Govorio bi samo ono što je najvažnije. Evo pred nama je Konačni prijedlog Zakona o udomiteljstvu jer udomiteljska skrb nameće se kao prioritet u Republici Hrvatskoj, kao oblik skrbi izvan vlastite obitelji, djetetu ili odrasloj osobi. Ovo je veoma značajno jer su potencijali zbrinjavanja kroz ovaj oblik veliki. I da se poslužim ovim vašim obrazloženjem ovdje na strani 15. Kažete, nedvojbeno je da je smještaj u udomiteljsku obitelj u službama socijalne skrbi prepoznat kao prirodniji i jeftiniji oblik skrbi koji smještenoj osobi osigurava zaštitu i mogućnost življenja u obiteljskom okruženju te da je njegova primjena u stalnom porastu. Ja se s time slažem i o tomu smo dosta i govorili. Dozvolite mi s obzirom da se sada radi o konačnom prijedlogu pa da nekoliko riječi velim o pojedinim člancima jer i meni su neke stvari nerazumne pa da si malo probamo i pojasniti. Evo, u članku 2. točka 6. kaže se: "Srodnička udomiteljska obitelj jest udomiteljska obitelj čiji su članovi u krvnom ili tazbinskom srodstvu sa smještajnim korisnikom.". Ne znam u čemu je razlika između ove prethodne i ovoga, nije mi baš bistro jako, trebali bi to vidjeti jer ja se slažem, jer točka 1. govori: "Udomiteljstvo jest oblik skrbi izvan vlastite obitelji kojim se djetetu ili odrasloj osobi osigurava skrb u udomiteljskoj obitelji.". Mislim da bi to trebalo biti isto. Nadalje, u članku 3. vi ovdje, u točki 4. govori se: "Uvjeti u pogledu stambenih, socijalnih i drugih uvjeta pravilnikom propisuje ministar nadležan za socijalnu skrb.". Ja mislim da bi to trebalo biti minimalne uvjete, da bi trebalo napisati tu minimalne uvjete propisuje ministar, a isto tako da se vidi, da se zatečeno stanje poštiva. Ja ne znam kako ste oko toga regulira. Ja to nisam niti u obrazloženju vidio, niti nigdje oko toga. Zatim, u članku 4. govorite: "Udomiteljska obitelj ne može biti obitelj.". Pa se ovdje u pasosu govori: "čiji je član pravomoćno osuđen za kazneno djelo protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa te protiv braka, obitelji i mladeži.". Ne znam kako će ovaj centar za socijalni rad imati te podatke ukoliko neće biti umreženost čitavog sistema državne uprave. Vjerojatno mislite na to. u članku 7. govorite što sve treba udomiteljska obitelj biti itd. točka 2.: "Broj korisnika iz stavka 1. ovog članka umanjuje se za broj osoba koje žive u udomiteljskoj obitelji na temelju ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju.". Ja bih vas molio da ovo dosmrtno, da da se ne koristi taj termin jer taj termin je nama u državi velike probleme nanio, mnogi ljudi su imali veliki problem, ostali su praktično na cesto jer su potpisali ugovor o dosmrtnom uzdržavanju. Zna se šta se tu dogodilo. Pa bi ja samo ovo da se koristi termin doživotno, ovo dosmrtno da se ovo izbaci dok se točno ne regulira šta je to dosmrtno uzdržavanje. Isto tako, u članku 10. "U postupcima za davanje, obnavljanje i prestanak i oduzimanje dozvole primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku ako ovim zakonom nije drukčije određeno.". mislim ovaj opći upravni, Zakon o općem upravnom postupku to je jako široki zakon, ima jako velike ovlasti pa ne znam koliko bude baš dobro da se on koristi a nisam vidio da je u ovom zakonu predviđeno način kako bi se to napravilo. Evo tu, dozvola za obavljanje udomiteljstva članak 14.: "oduzima se prije isteka roka za koji je dana ako udomitelj skrb protivno interesima korisnika, nastupanjem nekih od razloga koji dovode do nemogućnosti obavljanja udomiteljskog propisa određenom u članku 3. i 4. ovog zakona ako udomitelj ne obavi obvezno dopunsko osposobljavanje sukladno članku 16. stavka 8. ovog zakona." Ja ovo potpuno pozdravljam i posebno se zalažem da udomitelji imaju posebnu edukaciju, da ju oni obave, posebno za one koji nemaju adekvatnu stručnu spremu, da se to njima prizna isto tako kao da imaju ako obave dodatnu edukaciju. I sada članak 17. posebne obaveze udomitelja za djecu. Ja mislim da je ovo jako širok zakon i da jako puno traži od udomitelja a to govorim radi toga jer kada ćemo doći do opskrbnine onda moramo vidjeti način da se poštiva ovaj ovaj članak 17. sa opskrbninom tako da se vidi točno specifikacija šta se traži ovdje i šta se onda omogućava putem opskrbnine. Članak 18. govori: "Udomitelj je obvezan pružiti pomoć smještenoj odrasloj osobi pri zadovoljavanju svakodnevnih potreba te poticati usvajanje određenih vještina s obzirom na njezine preostale sposobnosti a radi njezinog osamostaljivanja.". Da se tu predviđa da bi i onda fizioterapeut dolazio u tu udomiteljsku obitelj koji bi onda pomogao da ta osoba poboljša svoju psiho-fizičku odnosno fizičku snagu, kondiciju tako da se onda može poštivati ovaj članak 18. I sada, udomiteljska naknada, opskrbnina. Ja upravo zato sam pročitao ono da se vidi jer ovdje piše točka 2.: "Visina opskrbnine s obzirom na dob, zdravstveni status i potrebe korisnika odlukom utvrđuje ministar.". E sada, gospodine ministre ja u ovom obrazloženju tu ako sam pravilno pročitao ovo to je na strani 23 točka 2. govori se o "Osobna naknada udomitelju". Ja mislim da to nije osobna naknada, da je to vjerojatno opskrbnina jer se govori o tim svim karakteristikama koje smo unaprijed ja prihvaćam ovo kompletno sve. I prihvaćam isto tako osobnu naknadu udomitelja. Jedino bih ja sada vama predložio da s obzirom na rast sredstava i za zdravstvenu zaštitu i ovaj dio Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi da malo razmislite i da se ta osnovica poveća ako ne za 150% onda barem za 25%, tako da bi se onda dobio pravi omjer snage oko tih izdvajanja. Ja jesam da je to kako god hoćete čovječno ili bilo šta drugo, ali bez sredstava vjerojatno se ne može to sve napraviti. Ja predlažem da vidite te mogućnosti da se to jer i ja sam zadnji puta govorio, ne znam koliko ste se vi dogovorili sa ovim predstavnicima udomitelja da pokušate naći zajednički jezik i da se pokušate. Vi ste nešto uvodno rekli da ste se dogovorili pa meni bi bilo drago da se dogovorite do kraja i da vidite ovu mogućnost. I s obzirom da ste vi osobno tu prisutni ja bih vas molio za jednu pomoć. Evo tu je članak 158. zakona. "Stručne poslove u domu socijalne skrbi obavljaju socijalni radnik, psiholog, defektolog, pedagog.". E sada bih ja tu ubacio još liječnik primarne zdravstvene zaštite umjesto medicinska sestra jer ja mislim da medicinska sestra nema tako široko znanje da može pružiti zdravstvenu zaštitu, posebno tamo gdje su ti domovi veliki i gdje je sve prisutnija potreba zdravstvene zaštite za te starije korisnike. Pa ako je ikako moguće da vi to malo vidite, da bar pogledate taj zakon pa da vidite je li mogućnost da se ispravi ovo. S obzirom da nije ovo predmet izmjene i dopune zakona ima li kakva mogućnost da se to napravi. Hvala lijepa. Hvala vama. Želi li predstavnik predlagatelja uzeti završnu riječ? Da. Riječ ima gospodin ministar Ljubičić. Izvolite. Hvala lijepa potpredsjedniče. Pa evo dame i gospodo ja bih samo zapravo na kraju rekao nekoliko stvari. Prvo nešto što je vezano možda za prigovore. Drugo što je vezano za uistinu neke kvalitetne i dobre prijedloge o kojima i sam razmišljam, a što zapravo smo inkorporirali negdje drugdje. Prvo, jako smo ovdje danas govorili o stimulaciji udomiteljstva, stimulaciji udomitelja. Nije samo novac ono što je najbitnije. Točno, novac je jako značajna stvar jer bez njega ne možemo živjeti. I kada govorite o novcu, odgovor tu trebamo podijeliti dvije stvari. Jedno je opskrbnina, dakle ono što se daje za samoga korisnika. A drugo je naknada udomitelja. I vidite prijedlog je bio da se, neću politizirati, neću reći od koga, ali bio je prijedlog da se stavi fiksni iznos. Ne, mi smo rekli stavit ćemo u odnosu na proračunsku osnovicu. Zašto? Pa kada se ta proračunska osnovica, a evo koalicijski partner nam je nešto malo otkrio, poveća za određeni postotak automatizmom će se zapravo povećati i opskrbnina i naknada udomitelju. I sada, a naši udomitelji će to najbolje znati, ako se poveća socijalna osnovica za 20% što to znači za 4 odrasla korisnika i što to znači za naknadu udomitelja. Dakle oni će doseći gotovo cifru 10 tisuća kuna. Prema tome naravno da u planu, a to sam i rekao kada sam izlagao izmjene i dopune Zakona o socijalnoj skrbi je podići dakle ovu socijalnu osnovicu i zato smo se i referirali ovdje i kada sam rekao: «Nemojmo gledati sebi u noge nego gledajmo zapravo malo naprijed onda sam naravno Međutim opet ponavljam nije to osnov stimulacije. Bilo što da u životu radite i kvalitetno radite, a da to nitko ne prepoznaje, nitko ne vidi s vremenom dižete ruke. I upravo je to bio najveći problem. Ljudi su radili dobro. Ljudi rade dobro i kvalitetno a da zapravo nemaju podršku. Često puta dolaze na vrata i naših centara, pa reći ću i moga Ministarstva. Dolaze sa brojnim svojim ne prigovorima nego molbama. Žele neke stvari riješiti. Žele pojedine segmente unaprijediti. Imaju prijedloge ali ih nitko ne sluša. I upravo zbog toga smo to htjeli inkorporirati u zakon konačno da se i njihov glas jasno čuje. A kako će se čuti? Pa čut će se kroz te timove. Pa nisu ti timovi administrativno tijelo koji će sad eto postojati sami radi sebe. Ne, nego da upravo ovi ljudi mogu doći, da znamo tko je to tko je zadužen za udomiteljstvo u svakom centru i da kažu koji je problem? Što žele riješiti? Što žele unaprijediti? I to se zove perspektiva sustava. E pa kada ima netko takvu pažnju zajednice onda naravno da će osjetiti i sam da ima podršku. Prenijet će je na druge, a time naravno i onda možemo sustav dalje razvijati. Moram još jednu stvar možda ovdje napomenuti. Ne želim nikoga dakle opanjkavati. Ali treba reći. Jedna od osnovnih stvari je i plaćanje. početkom dakle 2004. godine praktično im se plaćalo u odgodi nekakvih 90 dana ako se ne varam. Tako negdje. Dakle kasnila su plaćanja. Mi danas plaćamo redovito. Svaki mjesec uredno oni dobiju dakle iznos koji je namijenjen. I to je jedan isto tako vrlo značajan segment u stimulaciji odnosno našoj poruci njima: Da, mi to cijenimo. Mi to poštujemo. I zorno pokazujemo da je to tako. Naravno ako govorimo o broju korisnika ja bih samo htio napomenuti jednu stvar da mi smo i dalje ostali pri osnivanjima obiteljskih domova. Evo u zadnjih mjesec dana sam potpisao 6 ili 7 ugovora za osnivanje obiteljskih domova diljem Hrvatske. Dakle svi oni koji će imati 5 i više korisnika osnivaju obiteljske domove, ali ti već domovi moraju imati i određeni stupanj profesionalizma. Dakle udomiteljstvo, da li će ono jednoga dana postati profesionalizam. Dakle jedna profesija ja ću reći da je to stvar jedne rasprave. Intimno, intimno mislim da na tome treba ustrajati i intimno vidim sutra udomiteljstvo kao zasebnu profesiju s kojom će udomitelji ili barem jedan član udomiteljske obitelji moći definitivno ostvariti danas sutra i starosnu mirovinu. Osobno kažem vidim to, ali pustimo neka se oko toga razvije razvije rasprava ne odlažući donošenje ovoga zakona jer uistinu mislim da je u ovom području bila jedna velika i pravna ali i svekolika druga praznina. Bilo je rečeno zašto nismo definirali minimalne uvjete? Ja ću reći dakle ovdje se govori o ljudima. Minimalne uvjete govorimo za opremu i prostor. Kad su ljudi onda oni moraju biti optimalni. A optimalno nikad ne pišemo nego stavimo uvjete. Drugo, naravno brojne stvari u zakonu u smislu provedbenoga nisu mogle stajati. To ćemo rješavati podzakonskim dakle aktima. Znači rješavat ćemo pravilnicima kojim propisujemo određena pravila i nismo htjeli naprosto da zakon bude sa tisućama stranicama koje su, koje čitljive. Ono što bih još na kraju samo htio reći i moram se osvrnuti naprosto na to, dozvolit ćete mi, a to je bilo je zapravo rečeno i na samom početku, a to je gdje se imputiralo da će se u sustav socijalne skrbi izdvojiti kada se, dakle ne znam uštedi za lijekove. Dakle imputira se da se prednost daje zdravstvenom sustavu, a da se sustav socijalne skrbi na neki na neki način stavlja u drugi plan. Ja želim jasno odbaciti takve imputacije pojedinih politikanata koji su dakle ovdje to rekli. Zašto? Zato jer, a evo argumentirano ću reći. Samo ova dva zakona koja smo danas raspravili sveukupno imaju vrijednost 50 milijuna kuna. U razdjelima pozicija a one su potpuno odvojene za zdravstvo i socijalnu skrb, a to se vidi u dakle našim proračunima svake godine je ovaj segment za socijalnu skrb rastao više u ove 4 godine dakle mandata ove Vlade nego što je rastao u 4 godine mandata prošle Vlade. argumenti su da smo samo u kadrove uložili ogroman kvantum sredstava, 446 novozaposlenih. Kojih novozaposlenih? Pa evo, udomitelji su tu, neka vam sami kažu. Dolazili su u centar zatražiti pravnu pomoć. 12 centara, velikih centara u Hrvatskoj nije imao pravnika dame i gospodo, nije imao pravnu službu, pravnika. Pa kako naši udomitelji mogu dobiti pravni savjet. Išli su kod odvjetnika i plaćali. Spomenuo sam već domove za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Ni u jednom domu nije bilo psihologa. Danas svi domovi imaju psihologa. Neću reći da je popunjenost stručnim radnicima, znači socijalni radnik, defektolog, bilo koji tip rehabilitatora bila na razini oko 40%. Danas je preko 80% i zato danas možemo govoriti o patronaži, zato danas možemo govoriti o osnaživanju de institucionalizacije poručujući našim udomiteljima niste sami, mi brinemo za vas. I to je ona osnovna zapravo poruka, a naravno trebalo je stvoriti preduvjete u protekle tri godine. I konačno, ulaganje u infrastrukturu. Mislim da je bilo i u rečenici, dvije i rečeno o tome. 40% financijski gledano veća ulaganja u infrastrukturu u mandatu ove Vlade u odnosu na prošlu. Ne želim nikoga obezvrjeđivati, njegov rad, daleko od toga. Ali s nekim i negdje se morate usporediti. Ali ono što je osnovno a to je da odbacim ovo imputiranje, dakle ove tvrdnje a to je kada ostane za lijekove da će se dati u sustav socijalne skrbi. To definitivno nije točno. To odbacujem, a danas je sustav socijalne skrbi stabilniji i čvršći u Hrvatskoj nego ikada. Evo, hvala. Hvala.